točku dnevnog reda. To je - Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2013. godinu Podnositelj izvješća je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga temeljem članka 19. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Materijal ste primili. Vlada RH je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam, želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Ne. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, prijavio se poštovani Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici agencije. Pa malo mi je neobično da imamo izvješće agencije, a da nitko ne želi ništa reći o tom izvješću u ime agencije iako vjerujem da nakon pripajanja iste HAKOM-u, možda je u pitanju nedostatak dobrih informacija ili razumijevanja te problematike, ali onda smo se sveli na suhoparno tumačenje zakona koji je u članku 19. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga propisuje podnošenje izvješća. Zaista se postavlja pitanje koja je svrha podnošenja ovog izvješća Hrvatskom saboru? Što smo mi u Hrvatskom saboru ili neki sazivi prije nas htjeli postići sa ovakvim izvješćem? Da li smo u odnosu na izvješće za 2012. u sustavu željeznica napredovali? Imamo li uopće, u kakvom je stanju cjelokupni sustav hrvatskih željeznica temeljem ovakvog izvješća? Ili smo trebali dobiti samo napisano da je agencija nešto radila, da je zaprimila, ne znam, dvije ili tri žalbe, da ih je riješila na ovaj ili na onaj način, da se onda prisilila nešto raditi temeljem službene dužnosti i onda to sve stane na onaj lijepi sažetak na jednoj stranici što je agencija radila u 2013. godini. Jer čitajući ovo izvješće, ono je na 50 stranica. Nekako se to razvuklo. Ovo izvješće opravdava tvrdnja iz uvoda. Kaže, nakon 5 godina agencija je stručno i kadrovski spremna za regulaciju željezničkog prometa, tržište željezničkih usluga doživjelo je promjene u pozitivnom smislu kod upravljanja uslugama, ali nisu ostvareni očekivani efekti u rezultatima. Sama regulacija odnosa na željeznici ne može ostvariti povećanje prometa. Znači, iako napredujemo u regulativi, rezultati na željezničkim prugama, sveukupni rezultati javnih poduzeća su jednostavno svake godine sve slabiji i slabiji. Kad smo razgovarali o izvješću za 2012., mi smo u Saboru upozorili na potrebu da se ta agencija ili ukine ili pripoji i to je možda jedini rezultat tadašnje rasprave o izvješću. Vlada je to prihvatila i 2014. je ovu agenciju pripojila Agenciji za poštu i elektroničke komunikacije. Iako željeznički promet nema velike veze sa regulacijom tržišta pošta i telekomunikacija, važno da se ne izgubi ipak ta nadležnost agencije, prijašnje agencije unutar HAKOM-a. Jer mi smo 2013. ušli u EU, ali od stranih operatera do danas na željeznici nema. Nakon promjene Zakona o željeznici stvoreni su u 2013. uvjeti da se regulacija željezničkog prometa obavlja lakše i ažurnije. Izvješće zaista obiluje mnogim podacima koji nas uspoređuju sa mnogim zemljama EU, čak možemo zaključiti sa se sa onim malim zemljama unutar EU možemo barem brojčano nositi ako ne i u kvaliteti kojom raspolažemo na željeznicama. Ovo izvješće bogatije je od dosadašnjih mnogim podacima koji su postali mjerljivi promjenom Zakona o željeznici, posebno dio koji se tiče naplate određenih naknada i nadzora i naplate istih. Situacija sa žalbama iz 2012.nije se ponovila u 2013., ali su razmatrane dvije žalbe koje su iz 2012.prebačene u 2013.radi nedostatka vremena. razvidno je da nas zabrinjava neučinkovitost žalbenih procesa tj. nemogućnost da agencija učinkovito riješi određeni prijepor između ona tri društva, između HŽ Infrastrukture na jednoj strani, HŽ Cargo-a i Putničkog prijevoza na drugoj strani. Sve tri žalbe su u 2012.riješene. Za jednu je spor pred Upravnim sudom u tijeku, za drugu je agencija utvrdila nepravovremenost i isto odbacila, a za treću nismo uspjeli saznati rješenje jer iz meni barem nije vidljiva odluka ili rješenje koje je donijela agencija. I onda kažu zbog malog broja žalbi agencija je obavljala ostale poslove u svojoj neposrednoj nadležnosti. Kontrola i nadzor naknada, malo dublje sam čitao tu kontrolu i nadzor tih naknada, to je jedno štivo za Prometni fakultet. Zaista ja ne znam što bi mi saborski zastupnici s tim naknadama i s tom kontrolom trebali činiti. Tamo su formule kako se izračunavaju naknade, pa određeni podaci, statistika, zaista jedno štivo za studente Prometnog fakulteta. Mislim da tome nije mjesto u izvještajima agencije kada budu dolazili ovdje. Međutim ono što mene muči je da u tom izvješću, a to je jedina prilika da mi govorimo o stanju unutar HŽ-a mi ne možemo dobiti dojam opće kakvo je to stanje. Kada govorimo o zakonu kojima mijenjamo ne znam određenu regulativu o željeznicama onda se fokusiramo na određene parafe. A mislim da izvješća agencije koja je jedina nadležna da prati na neki način ta naša društva ipak prilika da se u ovom Domu barem nešto kaže o tom općem stanju, a to mi kroz ovakva izvješća na dobivamo. Mi ne znamo gdje su otišli novci, ne znam zašto su potrošeni, ne znamo da li napredujemo u tom sustavu ili nakon silnih ulaganja idemo prema nazad. Smatram da bi agencija kao neovisan regulator mogla na temelju sredstava koja se transferiraju iz proračuna koja su javna, mislim na transfere iz proračuna HŽ-a na temelju vlastitih aktivnosti, znači u regulaciji, na temelju statističkih podataka ipak Saboru kroz ovo izvješće približiti opće stanje HŽ-a da znamo što uloženi novac stvara jer iz svih izvještaja do sada mi to uspjeli vidjeti nismo. Vidljiv je jedino trend, a on govori što više novaca ulažemo u obnovu i infrastrukturu, broj prevezenih putnika i tereta konstantno pada, ukidaju se linije, vlakovi manje prometuju. Ako nije do zakona, nije do regulatora i regulative u čemu je onda problem, zašto smo svake godine slabiji od prethodne? To je ono što bi nas u Saboru interesiralo i vjerujem da bi pobudilo još bolju raspravu. u HDZ-u je opće stanje unutar HŽ-a nije zadovoljavajući, od učestalih smjena uprava, neučinkovitosti u povlačenju EU sredstava, do nesreća koje se zadnjih godina stalno i učestalo pojavljuju. Postoji razlog za nezadovoljstvo ne samo politike nego i korisnika usluga HŽ-a. Sažetak na kraju ovog izvješća potvrđuje djelomično te moje tvrdnje. Dovoljno je da pročitamo samo nekoliko natuknica, ja izdvajam iz mišljenja agencije. "Negativan je trend pokazatelja rada u industriji kroz pad prometa. Na tržištu željezničkih usluga i dalje posluju samo dva željeznička prijevoznika u 100%-tnom vlasništvu RH iako smo ušli u EU. Broj prometovanih vlakova u putničkom prijevozu manji je za 3,34% u odnosu na prethodnu godinu, broj prevezenih putnika manji je 12,7% u odnosu na prethodnu godinu, broj prometovanih vlakova u teretnom prijevozu manji je za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu, količine prevezene robe manje je za 2% u odnosu na prethodnu godinu", to je iz sažetka ovog Što je tome uzrok? Nesposobna Vlada pa učinci i najbolje uprave ne vrijede ništa ili obrnuto nesposobna uprava kojoj ni dobra Vlada ne pomaže u boljim rezultatima ili po nama u HDZ-u sadašnje stanje sinergija je nesposobne Vlade i nesposobne uprave. Pa zašto to navodim? Navodim zbog toga jer smo tamo negdje sredinom ljeta, ja sam tada zaista ostao iznenađen jednom činjenicom da je u medijima izašlo da član uprave koji je smijenjen podiže kaznenu prijavu protiv resornog ministra. To ja koliko se pokušavam sjetiti unazad nekog većeg vremenskog razdoblja nije zabilježeno. Na onog kog ministar stavi Vlada imenuje kada ode podiže kaznenu prijavu, nakon određenih sukoba unutar nekakvih političkih grupacija. To je do sada nezabilježeno. Kako ta priča završava? A ozbiljne optužbe. To je jednostavno nešto što čovjek ne može vjerovati. Kažu bivši šefovi HŽ-a Hajdaša-Dončića prijavili a ozbiljne optužbe tiču se upravo onog izvješća o žalbama koje je razmatrala agencija. Gdje je najveći prijepor? HŽ Cargo i Putnički prijevoz uvijek se bune na visinu naknada koje određuje HŽ Infrastruktura. A upravo kroz ovaj proces kaznenog prijavljivanja saznajemo što je bit. Kada netko optuži ministra, resornog ministra da je napravio štetu koja iznosi 100 milijuna eura a ministar na to odgovori hvala Darko Peričić, čestitam i tu sve završava postavlja se pitanje zaista do kuda je stigla hrvatska demokracija, što rade sustavi represije, progona u takvim slučajevima. A to su vrlo ozbiljne optužbe. Jer ako je ministar član skupštine i vodi skupštinu HŽ CARGO-a i naređuje nekom drugom društvo da mu otpusti, tj. da mu oprosti ili da mu smanji naknade ili da mu ne naplati zadužnicu pa o kakvom poslovanju mi u Hrvatskim željeznicama govorimo? Što je to, nekakvo društvo prijatelja? Nekakva carstva, mala carstva u kojem postoji car i mali carevi. Pa kada su se posvadili onda povlačimo pitanje odgovornosti. Kada carevi napuštaju carstva povlače se pitanja odgovornosti. Jer ako je trebalo naplatiti 116 milijuna kuna onda ih je trebalo naplatiti. Što ministar kao član drugog društva to sprječava. Pa se pišu nalozi da se to napravi, pa se smijeni uprava pa ovlasti onaj jedan jedini koji je ostao itd.. Pa to ispada kao nekakvo društvo u kojem partija može činiti što god želi i kako god poželi. Što radi, kažem DORH, USKOK po tom pitanju? Što oni rade? Pa nije netko rekao da je netko sakrio 500 kuna, 700 kuna, pa tu se radi o stotinama milijuna kuna. I upravo je to onda mogući zadatak, pa i agencije da nam kaže što se zaista dešava. Jer kad pročitate njihovo rješenje na riješene žalbe ili one koje na kraju rješava upravni sud to su teški parafi, pravna priča a ovo što je životno je isplivalo van kroz nekakav drugi način. Mi mislimo u HDZ-u da nije vrijeme da budemo taoci takvih odnosa jer samo škode Hrvatskim željeznicama i svim društvima jer ipak je to za sada još uvijek društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske i sva tri imaju načine i mogućnosti da funkcioniraju na ovom području dok se ne pojave neka druga. I zato je odgovornost na onima koji vode ministarstvo i uprave da stvore stabilnost a ne da s takvim postupcima to isto društvo dovode u još goru situaciju nego što bi trebali biti. Kada pogledamo samo neke naslove, "Skretničar krivo okrenuo skretnicu zato je izletio zadnji vagon putničkog vlaka", "Zbog iskliznuća pružnog vozila obustavljen željeznički promet na pruzi Knin-Zadar", "Izbjegnut sudar putničkog i teretnog vlaka u Oriovcu, "HŽ isključio struju da spriječi tragediju", "Izbjegnut sudar vlakova kod Dugog Sela i na kraju ovaj famozni "Bivši šefovi HŽ-a Hajdaša Dončića prijavili DORH-u. Mislim da je dovoljno jasno što bi mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici trebali misliti o stanju u ovom društvu, o odnosima između onih koji su trebali tamo biti i još uvijek jesu i donose odluke. I da hrvatska javnost kažem putem jedine mogućnosti a to je izvješće ove agencije može saznati što se zaista tamo događa. Mi nismo spremni prihvatiti iako je izvješće na neki način statistički kroz određene parametre pokazalo što je agencija radila opće stanje u u tom stanju je zabrinjavajuće. Još više je zabrinjavajući odnos onih koji upravljaju s time i na kraju rezultati koji su svake godine sve gori i gori, tj. svake godine smo slabiji u odnosu na prošlu a ulažu se velika sredstva.

presedan koji govori o tome da je smijenjeni predsjednik uprave i njegova uprava podnijela kaznenu prijavu državnom odvjetništvu protiv države i to zbog zlouporabe položaja i nanošenja štete društvu HŽ infrastruktura. Radi se o onome što nam je poznato vezano za HŽ CARGO i 116 milijuna kuna od kojih su oni u tom trenutku na računu imali kako je navedeno 80-ak milijuna kuna tako da je naplaćeno samo nekoliko milijuna kuna. U ovom trenutku investicije u HŽ-u su ogromne, modernizira se stara riječka pruga da je tako nazovem, ugrađuju se APB uređaji i pružni odsjeci. Postavlja se pitanje i kontrole svih tih radova, trošenja sredstava. Kada imamo informacije i sa terena da su recimo u proljeće ove godine ugrađivani grijači skretnica na stare skretnice koje se sada onda mijenjaju pa će onda valjda te grijače opet skidati i ponovno ih postavljati na nove skretnice. Postavlja se i pitanje sredstava koja su uložena u otpremnine i vezana je između ostalog u ove navode bivšeg predsjednika uprave gospodina Peričića vezano za prijevremeno slanje u mirovine, za dokupe radnih staža odnosno isplate otpremnina zaposlenicima. Tu je čitavo jedno klupko, šarenilo koje u čitavom svojem obimu preizlaze nekakve normalne okvire financija budući da se radi o stotinama milijuna kuna a tim više kada znamo kakvo je i stanje u Gredelju, kakvo je stanje u voznom HŽ-a, kakvo je stanje sa mogućnošću prijevoza tereta našim prugama vezano i za dugotrajne remonte pruge. Ali i sve ono što se događa, evo svjedoci smo nažalost i nekoliko Na repliku odgovara poštovani Josip Borić.

Evo ja sam rekao dragi kolega u našoj raspravi da mi u HDZ-u mislimo i nije nam prihvatljiva situacija unutar Hrvatskih željeznica. Za to postoje određeni krivci i dok se ne stvori stabilnost i odgovornost od resornog ministra do predsjednika uprava tog društva nećemo podržavati bilo kakvu politiku koju provodi ova Vlada unutar tog poduzeća. Jer zaista za javnost, od tri društva HŽ-Infrastruktura, HŽ-Cargo i Putnički prijevoz, sva su tri ovisna jedna o drugima i sva se tri tuže oko naknada i te žalbe završavaju u agenciji, a sada smo maloprije razgovarali o sukobu interesa. Pa je li normalno da predsjednik Skupštine HŽ-Carga, a to je sam ministar koji predstavlja skupštinu, naređuje drugom društvu da mu ne naplati nešto da bi njegovo bolje bilo ili da bi to funkcioniralo i da onda još kao ministar i smijeni sve iz tog drugog društva jer to može, predložiti Vladi, a onda Vlada ide dalje. Kakva je to situacija? Dosad nezabilježena u Hrvatskoj i na ovaj način. A izašlo je vani nakon, kažem, određenih sukoba unutar jedne političke grupacije. Tko je taoc toga, hrvatski građani, korisnici usluga, svi, a na kraju i sama društva propadaju. I možemo mi onda slušati ovdje o silnim ulaganjima, o EU fondovima, a onaj najnormalniji, najjednostavniji dio koji je pitanje ljudskog faktora i osobnosti se ne rješava i naravno svi smo u stanju u kakvom jesu, pa i ta društva koja očito u zadnje vrijeme ne funkcioniraju kako treba, a brojne nesreće samo pojačavaju dojam da se zaista tamo više ne zna tko što radi, tko pije, a tko plaća, a sve završava u medijima… Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Borić, vi ste prilično nekorektno, mogao bi reći pomalo i zločesto govorili, a to je vaše pravo na kraju krajeva politički gledano, međutim smeta me trivijalnost na koji način se odnosite prema onome onome što se događa na Hrvatskim željeznicama. Prošlo je puno godina i situacija na željeznicama nije nimalo sjajna. Vi ste to i u tehničkom dijelu ovog izvješća se to dobro vidi, o duljinama pruga, o količini elektrificiranih pruga, o tome koliko ima dvokolosiječnih pruga. u teoriji regulacije kad netko otvori prozor ako želimo grijat jednu prostoriju, ako netko otvori prozor to je poremećaj, s tim poremećajem se možemo suočit. Međutim, ako nema peći u tome onda je jako teško otklonit poremećaj poremećaj koji nastaje otvaranjem prozora. Zašto to spominjem? Kad govorimo o HŽ-Cargu onda govorimo o gotovo 3500 ljudi. Vi dosta trivijalno govorite da je trebalo naplatit, međutim Vlada ima obavezu i prema svim ljudima koji su godinama i sustavno zanemarivani kroz sustav koji je bio zanemarivan i koji su zapošljavani na tome uz tehnologiju koja je postojala. Dakle da li je potrebno danas imat skretničare ili je potrebno kupit uređaje koji su znatno jeftiniji i koji će automatski mijenjat skretnice, zapravo usmjeravat vlakove. Ti problemi dakle nisu jednostavni. Ovo izvješće o njima govori, ali ova agencija nema ulogu rješavat te nagomilane probleme, ima naravno ministarstvo i promet, ali ne na ovaj način kako vi to tumačite da se to može zabit preko noći. Sad ćemo Hrvatske željeznice uz sve one mane koje su imale, koje su godinama nastajale preko noći pretvorit u jedno respektabilno poduzeće koje će poslovat po svim zakonitostima. A sad naravno nema ni vremena, možda ću u raspravi vezano za cestovni promet i odnos tih dvaju prometa koji je takav kakav je. I na ovu repliku odgovara poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Žagar, ja mislim da saborski zastupnik ne bi trebao ocjenjivati istupe svojih drugih kolega, jesu oni super, odlični ili su zločesti. Istina ponekad zna nekoga malo dirnuti, ali tu istinu nije proizveo HDZ. Ovo je izašlo vani nakon one famozne sjednice glavnog odbora SDP-a kada ste kadrove koje ste pripisali određenom čovjeku unutar vlastite stranke smijenili. Mi smo bili samo pratitelji tih događanja. A onda dođe agencija sa svojim izvješćem u kojem navodi tri žalbe. Pa pročitajte te žalbe, na što se ti ljudi žale unutar tih društava, pa upravo na ovo što taj koji je bio u 2012. odličan i najbolji direktor HŽ-Infrastrukture. Pa što se to desilo u šest mjeseci ili u nekoliko dana da on više nije najbolji direktor? Pa šta to trebamo tajiti hrvatskim građanima, pa to je događaj koji određuje određeni put ili sudbinu tog poduzeća. Ako je ministar pokušavao to sve riješiti, pa čemu onda kazneni postupci ako je sve bilo na dobrobit jednih ili drugih. A što je napravio DORH? Pa ne može takva ozbiljna optužba završiti njegovom rečenicom gospodine taj i taj, hvala lijepo, čestitam i svi smo završili, gotovo. Ali ste vi zaboravili što ste vi radili 2010. i 2011., pa kakvi su to bili istupi, jel to bilo dobro, zločesto, bolje? Pa iznosili ste ono što ste smatrali da trebate iznositi da bi upozorili javnost. U čemu je problem ako to mi sad radimo? Pa upozoravamo. Pitamo što se desilo s tim optužbama, jel se to netko igrao? Pa nije u pitanju 200 kuna, 500 kuna, to su optužbe o stotinama milijuna kuna. Pa nemojmo mislit da je to zanemarivo, a plod su nekakvih a plod su nekakvih igara u nekom dvorištu i za mene to nije normalna situacija. Što će se desiti? Ja kao saborski zastupnik ne želim biti sudac, ali upozoravam da kroz ovo izvješće nismo dobili opće stanje i da nam kao takvo možda u budućnosti kao Sabor koji je o tome trebao raspravljati možda i ne treba. Što ćemo mi ovo primit na znanje i idemo dalje, čekamo sljedeće izvješće bez obzira što se dešavalo u tom prostoru.

namijenila da agencije budu neovisni regulatori u nekakvim tržišnim uvjetima. Međutim, zbog i ovakvog izvješća, a i nemogućnosti da to budu agencije su postale predmet i primjer u Hrvatskoj nabujale neefikasne uprave što na žalost nije jer ima agencija koje su u proteklim godinama sjajno odradile svoj posao. Jer da ova agencija radi ono što je osnovana, a osnovana je da neovisno o političkim pritiscima regulira određene uvjete na tržištu. I tamo gdje netko u tržišne uvjete gospodarstva želi itekako uvaljati dogovornu ekonomiju da agencija reagira. I novih 116 milijuna agencija je to naprosto morala navesti u svom izvješću iz jednostavnog razloga što ako zažmiri na to onda pristaje na neprirodne i netržišne uvjete u Republici Hrvatskoj upravo za ono za što su oni osnovani. Jer ako Vlada želi da jedno njeno poduzeće otpiše dug nekom drugom poduzeću, a to će to drugo poduzeće dovesti u nepovoljan uvjet onda mu je to on dužan nadoknaditi iz proračuna. To je jasno definirano i ta je agencija naprosto trebala reagirati. Da je agencija to napravila, u stvari da je upozorila sa tri rečenice na to kao jedno neprirodno ponašanje i na neke druge stvari koje su željeznicom onda bi agencija opravdala svoje postojanje postojanje i onda čak ne bi nitko niti govorio zašto je ona ovdje ili zašto je ona ondje jer ona se upustila u meritum stvari. A s obzirom da agencija zbog politike, jer očigledno politika dirigira što što će biti se svela na statističko izvještavanje onda na žalost nije ni čudo što svi govore da treba ukinuti agencije kao predmet neuspjele javne uprave. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo ovdje su gospoda iz agencije. Oni sa ovim izvješćem, mislim pogotovo za 2013. nemaju gotovo ništa, zato i vjerujem da možda i niste htjeli govoriti ništa uvodno jer u 2014. Vlada je prikopčala ovu agenciju HAKOM-a. Gospodin je bio do sada ja mislim ravnatelj HAKOM-a ako se ne varam i nije mu možda lako obraniti ovo. Ali to je jedan proces koji traje. Možda je u ovoj godini 2013. bio problem. U 2014. će ta problematika možda biti drugačije rješavana, ali mi raspravljamo o onome što imamo. I nitko me ne može uvjeriti da ono što piše u ove tri žalbe koje su napravljene u 2012. na kraju 12 mjeseca, pa prebačene na odlučivanje u 2013. da se ne radi upravo o onome što je izašlo u 7 mjesecu kažem nakon sukoba unutar određenih političkih grupacija. I zato smo rekli jasno, HDZ ne podržava ovakvu politiku vođenja tih društava dok se ne riješe međusobni odnosi najodgovornijih u tim resorima od ministra sa predsjednicima uprava, a pogotovo što je ministar i član skupštine, tj. jedini predstavnik skupštine jednog od tih društva. I onaj tko mi tvrdi da je to normalna situacija mi govorimo da tu imamo određeni problem. I onda nastaje ovo o čemu pričam. Što će se dešavati dalje pokazat će evo Izvješće o radu državnih odvjetništva je kroz neko vrijeme, pa ćemo pitati državnog odvjetnika što je napravljeno jer nisu banalne optužbe, nisu. Ali su još uz to potkrijepljene i određenim pismenim žalbama koje su išle prema agenciji. Ako se to ne može riješiti na korist korisnika i samih društava unutar tog kruga ljudi koji sami sebe postavljaju kroz Vladu, ministarstva. A gdje bi se to trebalo rješavati? Na kraju očito na DORH-u, USKOK-u ili ne znam gdje. Ali to nije napredak ovog društva. I zbog toga kažem ne možemo podržati ovakav način rada unutar tih društava. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić, vi ste u vašoj raspravi dotakli naravno i ukazali na određeno stanje u Hrvatskim željeznicama. Naravno i određene probleme, potkrijepili ste to i sa određenim statističkim pokazateljima koji naravno nisu dobri, obeshrabruju i žaloste, a znamo koji je značaj željeznice i važnosti za gospodarstvo i sve. Naravno ne ohrabruje ni ono lutanje hajmo reći nizinska pruga, pa dolinska pruga Ali kako mi svi poznamo najbolje na svom području stanje, pa ću ja onda reći nekoliko primjera koje isto tako navode na određene štetne pristupe glede, pogledu kadrova, ljudi, zaposlenika da budem jasniji, zaposlenika na određenim postajama. Pa evo ja poznam konkretno kod mene željeznički kolodvor Botovo, ovih dana je on u žiži javnosti itekako glede kad vidimo kolike nas poplave se mučimo i koliko pijeska odlazi sa toga područja da bi u područjima gdje je to potrebno da bismo dovoljne količine materijala, da se ne kupuje onaj tamo gdje se ide za smanjivanje broja zaposlenika. Pa isto tako razmišljam glasno glede kolodvor Koprivnica čvorište uvijek ide se za tim da se neki prioritet daje Varaždinu, a tu ni po zakonu fizike nema nikakve logike, da ne govorimo o Đekenjišu prijelazu. Svi su ova područja pokazali veći promet, veće utovare, veći promet, a na kraju se ide za tim. To ne ohrabruje, to ne daje značaj da je to strateški pristup i da se u budućnosti očekuje od ovoga koridora koridora jedan značajni. Naravno govori se stalno u srednju Europu itd. Dakle, ja mislim da se tom problemu itekako treba dati na važnosti, a naravno i ne smanjivati broj zaposlenika koji ostvaruju pozitivne rezultate. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Pa kolega Milinković, vi ste iznijeli neke i praktične primjere i nešto što je vama blisko i poznato. Ja samo želim još jedanput ponoviti da ova društva na žalost u 2013., sada 2014. godini postaju rob odnosa unutar ljudi koji njima vladaju i upravljaju od ministra do predsjednika uprave. I to sve stvara lošu sliku, a nažalost na kraju se taj račun ispostavi ili radnicima ili njima samima kao korisnicima tog istog sustava. I dobro je dok nema možda stranih operatera, što će biti u tom trenutku pokazat će vrijeme. Ali najavljene smjene i uprava i nadzornih odbora tokom ljeta, ne znam da li su provedene, nisam to popratio do kraja, pokazuju da su tamo međuljudski odnosi došli na najnižu razinu i tamo nešto treba učiniti. Ako ne valja ministar smijenimo ministra. Ako je bilo zlouporaba onda nek oni koji su to u tom sustavu našem uređenom određeni za to da preispituju da vide da li je bilo toga neka javnosti kažu što se s time desilo. Ovako završava na onoj rečenici ministra hvala ti, čestitam. A to nije dobro. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad ćemo zastati s radom i nastavit ćemo u 15,00 sati. Hvala vam. Hvala vam.